Idemo na sljedeću - Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu Podnositelj je Nadzorni odbor FINA-e koji temeljem članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji, članku 13. stavku 2. Statuta Financijske agencije podnio ovaj izvještaj. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Predsjednik Uprave FINA-e, Drago Regvar će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Mato Regvar. Da, da, Mato. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Uz odobrenje predsjednika Nadzornoga odbora Financijske agencije, gospodina Ivana Šukera, ja sam dobio mandat da vam ukratko prezentiram Izvješće poslovanja Financijske agencije za 2007. godinu. Iako ova institucija ima polustoljetnu tradiciju, Financijska agencija pod ovim imenom djeluje od siječnja 2002. godine kada je donesen Zakon o Financijskoj agenciji kojim je ta institucija u vlasništvu države naslijedila prava, obveze i imovinu bivše službe za platni promet i nastavila u tržišnom okruženju oblikovati svoju poslovnu politiku. Zavod za platni promet naslijedio je 1993. godine Službu društvenog knjigovodstva koja je u bivšoj državi imala isključivo pravo obavljati transakcije platnog prometa u tuzemstvu. Zavod za platni promet se usavršavao i tehnološki i organizacijski te je 2002. godine zadržao monopol na području platnog prometa. Više od 500 tisuća transakcija dnevno obrađenih u realnom vremenu, iznimno visok stupanj zadovoljstva klijenata te izrazito pozitivne ocjene domaćih i inozemnih institucija pridonijele su stjecanju vrhunske reputacije ove institucije. Nekoliko riječi o organizacijskoj strukturi. Financijska agencija je organizirana mješovito što znači da se sastoji od 13 sektora i to 4 poslovna sektora, 8 sektora podrške i jedan sektor koji se zove Sektor poslovne mreže koji je ujedno i najveći sektor u sklopu Financijske agencije. Sa danom 31. prosinca 2007. godine u Sektoru poslovne mreže kao najvećem sektoru kao što sam rekao, radilo je 3914 djelatnika. Inače ukupan broj zaposlenih u Financijskoj agenciji sa datumom 31.12. prošle godine, bio je 4735 djelatnika što u strukturi izgleda ovako. Centralne službe broje 899 djelatnika. Imamo četiri regionalna centra tako da regionalni centar Zagreb broji 1752 djelatnika. Regionalni centar Rijeka 758 djelatnika. Regionalni centar Split 710 i Osijek 615 djelatnika. Tijekom 2007. godine 523 radnika su ispunila uvjete za odlazak u mirovinu prema prijelaznim odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju. Temeljem sporazuma s Nezavisnim sindikatom "Solidarnost" 316 djelatnika je umirovljeno kroz model poticajnog umirovljenja što je FINA-u stajalo 88 milijuna kuna i što se vidi kasnije u tabelarnom prikazu financijskih pokazatelja što je isključivi uzrok što je FINA tijekom 2007. godine iskazala gubitak od 22 milijuna kuna. Nekoliko riječi o aktivnostima i proizvodima koji su obilježili prošlu 2007. godinu. FINA je tijekom 2007. godine implementirala sustav kvalitete po normi ISO 9100/2000 što je jedina financijska institucija kojoj je to uspjelo do sada, a njegovom implementacijom ostvaren je, predstavljen je poseban izazov zbog teritorijalne i organizacijske specifičnosti FINA-e kao i velikog broja zaposlenih. Radi udovoljavanja potreba klijenata osobito građana te povećanje FINA-nih kompetentnosti, FINA je 2007. godine uvela poslijepodnevni rad s klijentima na dodatnih do tada lokacija što je u tom trenutku činilo 44 lokacije na kojima su klijenti svoje poslovne usluge mogli obaviti do 18,30 sati. U prosincu prošle godine na takvih lokacija je otvoreno još dodatno 15, a tijekom ove godine još dodatno 24. Novosti u poslovanju FINA-e je uvođenje mjenjačkih poslova tako da FINA od siječnja 2007. godine uz kupnju strane gotovine u ime i za račun Hrvatske poštanske banke obavlja otkup i prodaju strane gotovine i to na 129 lokacija. U 2007. godini FINA je izvršila otkup efektivnoga stranoga novca u vrijednosti od 259 milijuna kuna što je za 322% više nego što je to bilo izvršeno u 2006. godini te je izvršena i prodaja efektivnog stranog novca u vrijednosti od 34 milijuna kuna. FINA je 2007. godine reorganizirala sustav gotovinskih centara u sklopu čega je uspješno premješten gotov novac Hrvatske narodne banke iz trezora 12 gotovinskih centar koji su prestali raditi u razdoblju od veljače do svibnja 2007. godine te su time ostvareni potrebni preduvjeti za funkcioniranje novog sustava poslovanja gotovim novcem, a od svibnja prošle godine sustav poslovanja gotovim novcem čine 10 gotovinskih centara. Telegrafski samo da vas izvijestim koji su to novi proizvodi, odnosno servisi ili usluge bili kreirani u FINA-i. Info-bis za one koji ne znaju, samo rečenicu-dvije o svakom tom proizvodu ili servisu. Jedan od njih je Info-bis. To je servis koji omogućuje brz i jednostavan pristup informacijama o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju poduzetnika te u poslovnoj okolini u kojoj djeluju. To je prvi i jedini internetski servis koji sadrži sve poslovne informacije na jednom mjestu te omogućuje usporedbu podataka poduzeća i hrvatskog gospodarstva u cjelini. Jedna od veoma dobro prihvaćenih usluga FINA-e zove se FINA-opcija, to je usluga besplatnog informiranja i planiranja financijskih ulaganja koje klijentima nude djelatnici u sklopu FINA-nih poslovnica. Nadalje, servis sigurne ruke, odnosno računovodstveni servis. U ovom trenutku FINA je najveći računovodstveni servis u Republici Hrvatskoj. Počelo se sa skromnih 2006. godine 19 ugovora, sa 31.12. prošle godine imali smo 219 ugovora sa poduzetnicima, a da bi već sa današnjim danom imali preko 3700 ugovora. Dakle to govori o povjerenju koje imaju imaju poduzetnici što se tiče vođenja poslovnih knjiga u instituciji, a to je FINA. Nadalje, u zadnje vrijeme u medijima ima sve prisutniji natpisi o elektroničkom potpisu. To je jedinstvena aplikacija za elektronički potpis namijenjen privatnim i poslovnim korisnicima koji u potpunosti zadovoljavaju zakonsku regulativu u Republici Hrvatskoj. I nekoliko riječi još samo o najvažnijim događajima koji su se zbili vezani uz FINA-u. Sredinom ožujka 2007. godine predstavljen je od strane Financijske agencije i Hrvatske poštanske banke, Servisni Servisni centar za devize. Ovaj zajednički Sabirni centar za devize između ostalog nudi usluge prijevoza, obrade i trezoriranja devizne efektive. kutak možete vidjeti u svakoj poslovnici Financijske agencije predstavlja još jednu uslugu, odnosno uslužni servis Financijske agencije u sklopu vladinog projekta, a to je HITRO.HR. Ne bi o ostalima, jedino vezano za projekt, Vladin projekt Vladin servis HITRO.HR Tijekom 2007. godine otvoreno je novih 37 lokacija na kojima djeluje taj servis, tako da sa današnjim danom u sklopu poslovnica Financijske agencije usluge HITRO.HR-a moglo se dobiti na 61 lokaciji. I ono sada najbitnije što vas vjerojatno najviše interesira, a to su financijski pokazatelji poslovanja Financijske agencije za 2007. godinu. Moram reći da se financijsko poslovanje Financijske agencije temelji na cjenicima koje postoje u sklopu FINA-e a to je cjenik za obavljanje poslova obračuna, platnih transakcija preko Nacionalnog kliničkog sustava. Na temelju cjenika ugovornih poslova Platnog prometa, cjenik usluga Financijske agencije i cjenik ugovornih poslova za Ministarstvo financija. Dakle, sve usluge, svi servisi, svi proizvodi imaju svoje uporište u transparentnim cjenicima koji su dostupni svim našim klijentima. U 2007. godini ostvaren je

Rashodi na žalost veći su od prihoda. Od ukupnih prihoda, a ukupni iznos ostvarenih rashoda je kao što sam rekao i prije milijardu 27 milijuna 375 tisuća kuna. Isključivi razlog što je iskazana negativni financijski rezultat od 22 milijuna 616 tisuća kuna je trošak poticajnog umirovljena 316 djelatnika Financijske agencije. Najglavniji podaci vezani koji se nalaze u bilanci, a to je da je ukupna dugotrajna imovina FINA-e je u iznosu od milijardu 157 milijuna 462 tisuće. 157 milijuna 462 tisuće. To je dugotrajna imovina, od toga je materijalna imovina 77 milijuna 980 tisuća kuna i ne bih sada išao u detalje. Nadalje, financijska imovina iznosi 81 milijun 905 tisuća kuna i potraživanja na dan 31. prosinca prošle godine iznose 15 milijuna 966 tisuća kuna. Kratkotrajna imovina u ukupnom iznosu je 744 milijuna 973 tisuće kuna. Dakle, ukupna pasiva da još jedanput ponovim iznosi milijardu 157 milijuna 462 tisuće kuna.

tisuća kuna. I možda sada kratka rekapitulacija računa dobiti i gubitka. Dakle, ukupni rashodi 947 milijuna

Nadalje, troškovi osoblja iznose 569 milijuna 897 tisuća kuna što u postotku iznose 52% ukupnih rashoda. posljedica prije spomenutih velikog broja djelatnika koje sam rekao, a iznose sa 31. 12. 4 tisuće 735 djelatnika. Nadalje, troškovi … amortizacije iznose 105 milijuna 981 tisuću kuna, vrijednost usklađivanja kratkotrajne imovine milijun 829 tisuća kuna, rezerviranja troškova i rizika 9 milijuna 222 tisuće kuna i ostali troškovi poslovanja 65 milijuna 608 tisuća kuna. Rezultati, dakle prihodi iz poslovnih aktivnosti

Dakle, još jedanput ponavljam iskazani negativni rezultat ili gubitak od 22 milijuna 616 tisuća kuna. Pored svih napora iz redovnog poslovanja iskazani su iz razloga jel se prišlo ubrzanom, odnosno poticajnom umirovljenju 316 djelatnika Financijske agencije. Evo dame i gospodo toliko ukratko u skraćenoj vijest. Detaljnije imate u svojim materijalima a prema potrebi ja stojim na raspolaganju

Predstavnik Vlade? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite.

kako ne pruža zapravo niti jedna druga tvrtka u našoj zemlji. Razgranata mreža poslovnica, informatički sustav dokazan na najzahtjevnijim poslovima i projektima od nacionalne važnosti. Evo, sjetit ćemo se mirovinske reforme za koju smo dobili i međunarodna priznanja, sjetit ćemo se REGOS-a, HITRO.HR-a, elektroničkog potpisa o čemu je govorio i predsjednik uprave, dakle sve to zajedno s 5 tisuća stručnih i efikasnih radnika to je FINA danas. FINA sa svojim možemo slikovito reći minulim radom. No, FINA danas je i agencija koja se nalazi i pred najneizvjesnijim razdoblje svoje polustoljetne povijesti. Podsjetimo se, FINA djeluje pod svojim sadašnjim imenom od početka 2002. godine kao pravna slijednica ZAP-a nastalog raspadom SDK 1993. godine. A SDK je osnovan 1959. i uz poslove kontrole korištenja društvenih sredstava i vođenja društvenog knjigovodstva imao je i isključivo pravo obavljanja domaćeg platnog prometa u tadašnjoj državi. Zbog izuzetne brzine transakcija, visoke efikasnosti i sigurnosti tadašnji platni promet smatrao se vrhunskim u Europi. Takvu vrhunsku reputaciju ali i monopol u obavljanju platnog prometa zadržao je i ZAP do kraja 2001. godine. A onda je Zakonom o platnom prometu u zemlji početkom 2002. izvršena transformacija platnog prometa. Platni promet su preuzele banke a imovinu, prava i obveze ZAP-a naslijedila je FINA koja je dakle sada bez monopola odnosno na tržištu ali i dalje u državnom vlasništvu počela je oblikovati svoj status i svoju poslovnu politiku. Postala je opće prihvaćeni hrvatski pružatelj financijskih, administrativnih i informatičko-komunikacijskih usluga, elektroničkih servisa, informacija i drugih usluga visoke dodane vrijednosti kakve ne pruža niti jedna druga tvrtka. Ovdje moram naglasiti da unatoč činjenici da je uvijek bila u vlasništvu države od institucija od posebnog društvenog interesa kakva je bila kao SDK pa do tržišno orijentirane tvrtke kakva je danas, dakle FINA nikada nije bila na državnim jaslama. Dapače, uvijek je i to vrlo izdašno punila državnu kasu, čak i onda kad je stavljena u diskriminirani položaj u odnosu na banke u smislu oporezivanja platnog prometa PDV-om. Naime, na usluge platnog prometa koje se obavljaju u bankama ne plaća se PDV dok se na usluge platnog prometa u FINA-i obračunava PDV. Nakon što se krajem 2007. i pošta zahvalila FINA-i na obradi dokumentacije poštanskih ureda FINA-i je od početka 2008. praktički ostao samo platni promet s građanima dok sa banke odnosno njihove klijente FINA obavlja platni promet u ulozi outsourcing partnera što podrazumijeva šumu najrazličitijih tehnoloških modela postupanja da bi se do posljednjih detalja zadovoljili zahtjevi poslovnih banaka. Zbog otkazivanja pošte čiji su nalozi činili znatan dio ukupnog platnog prometa FINA-e ukupan broj obrađenih naloga platnog prometa smanjen je u 2007. godini u odnosu na 2006. za 8%. Od ukupno 119 milijuna obrađenih naloga 83 milijuna ili 70% bili su bezgotovinski nalozi, s tim da je u usporedbi s 2006. godinom njihov broj smanjen 12%. Istovremeno broj gotovinskih naloga kojih je obrađeno 36 milijuna ili 30% od ukupnog broja, povećan je u odnosu na 2006. godinu za 4,5%. Više od dvije trećine gotovinskih naloga činili su nalozi građana. Unatoč činjenici da FINA još uvijek ima značajnu poziciju od 38% tržišnog udjela u segmentu kunskog platnog prometa i što nudi tržištu vrlo široku lepezu drugih svojih proizvoda od kojih su neki vrlo sofisticirani manjak prihoda zbog gubitka platnog prometa nažalost ne može se nadoknaditi. Po šarenilu poslova koje danas obavlja vidi se da FINA zapravo nema jasno definiranu tržišnu poziciju, nažalost ni strateški cilj. Naime, strategija agencije temeljena na motu "male stvari puno znače" je zapravo politika "zrno po zrno pogača". No, FINA je preveliki sustav a okruženje predinamično da bi takva politika mogla predstavljati sigurnu perspektivu. I zato je pogača sve tanja, i to potvrđuju podaci o ostvarenim financijskim rezultatima. Naime, do 2006. FINA je redovno ostvarivala značajnu dobit. U 2006. neto dobit je iznosila čak 25 milijuna kuna. U 2007. godini po prvi puta rekla sam u 50-ljetnoj povijesti ostvaren je gubitak i to u iznosu od 23 milijuna kuna. Istina, bruto dobit je dvostruko veća nego 2006. godine, međutim zbog 88 milijuna kuna koliko su iznosili troškovi umirovljenja za 523 radnika kako je rekao predsjednik uprave konačan financijski rezultat je negativan. No, da ne bi bilo zabune troškovi umirovljenja nisu jedini razlog slabog financijskog rezultata. On ipak ima dublje razloge a to potvrđuju podaci o financijskom rezultatu ostvarenom za prvih devet mjeseci 2008. godine. Zapravo je, reći ću to i pomalo deplasirano što evo na kraju 2008. godine raspravljamo tek o financijskom izvješću FINA-e za 2007. godinu. Dakle, u devetomjesečnom razdoblju 2008. iskazan je gubitak u iznosu od 33 milijuna kuna a to je 10 milijuna kuna više nego za cijelu 2007. godinu. Istina, posljednje tromjesečje posljednje godine uvijek je rezultatski najjače, najizdašnije, međutim unatoč tome gubitak će biti ogroman i on je stvaran, nije izazvan troškovima umirovljenja i to je vrlo ozbiljan problem. Taj problem je dodatno potenciran nepostojanjem definirane tržišne pozicije. Što će u tom smislu poduzeti nadzorni odbor u kojem sjede predstavnici države kao vlasnika FINA-e i gdje su rješenja problema? Uz velik broj do sada poznatih usluga FINA je tijekom 2007. ponudila i niz novih. Dakle FINA računovodstveni servis, FINA kompenzaciju, FINA opciju, FINA mjenjačnice, E-potpis, Info-bis, IC-reiting, otvoreno je još 37 HITRO.HR ureda tako da ih sada ima ukupno 61. Kao partner Hrvatskoj poštanskoj banci FINA je odradila na najvišoj profesionalnoj razini poslove zaprimanja i upisa javnih ponuda za kupnju dionica THT-a. Nastavljena je i operativno tehnološka podrška sustavu državne riznice i razvijene su nove funkcionalnosti za Regos. Nadalje planira se novi nacionalni sustav gotovinskih centara koji bi trebao osigurati ujednačenje kvalitete i standarda obrade gotovog novca i sniženje cijene usluga u poslovanju s gotovim novcem. Jedinstveni sustav gotovinskih centara bio bi baziran na 9 lokacija. Dakle u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku s tim da bi bio u 49%-tnom suvlasništvu banaka. Isti toliki bio bi udio FINA-e a 2% bio bi udio Hrvatske narodne banke. Osnivanje trgovačkog društva planirano je za početak konkretno za ožujak 2009. godine. Ovaj projekt FINA-i bi osigurao održivo poslovanje s gotovim novcem i zaposlio određeni broj njezinih ljudi. Koji broj još nije poznato no svakako manji jer bi dio radnika trebao biti regrutiran i iz poslovnih banaka. A što će biti s ogromnim brojem drugih zaposlenika? To je primarno pitanje. Što će biti s milijardu kuna vrijednim materijalnim resursima, široko razgranatom mrežom podružnica, poslovnica i ureda koje je osiguravala dostupnost FINA-e doslovno u svakom kutku Hrvatske svakom građaninu i zbog čega je FINA mogla uspješno odrađivati najzahtjevnije projekte od nacionalne važnosti. Ta vrijedna infrastruktura je veliko financijsko opterećenje ako nije racionalno iskorištena a ovoga trenutka bojimo se to nije. Što će se poduzeti u smislu sustavne zaštite od razbojničkih napada na FINA-u koja je doslovno postala samoposluga novca razbojnicima. Naposljetku što će biti s onim što je u FINA-i jedinstveno i najvrjednije i što u svijetu ima daleko najvišu cijenu «Know how». Ponavljam vlasnik FINA-e je država i država mora odrediti što će FINA raditi i šteta je što ovdje danas nema predsjednika nadzornog odbora ministra financija Šukera da nam dade odgovore na pitanja o FINA-inoj budućnosti i 5000 njezinih zaposlenika. I još nešto. S jedne strane FINA dobiva nagrade za najkvalitetnije obavljene usluge i najvišu orijentiranost prema klijentima. Isto tako svrstana je u sam vrh najuglednijih hrvatskih tvrtki. S druge strane zabrinjava njezina umiješanost u neke za FINA-u, za FINA-inin dosadašnji imidž neuobičajene poslove koji su završili neugodnom aferom. Mislim na slučaj hotelskog kompleksa «Koločep». Kakva je bila uloga FINA-e u tome? Po čijem nalogu ili pod čijim pritiskom je FINA bila u tome angažirana? Čija je to odgovornost? Kakvim se to poslovima FINA bavi i njima ugrožava budućnost 5 tisuća zaposlenika? Dakle očekujemo odgovore na sva postavljena pitanja. Daleko više od nas ovdje odgovore na ta pitanja očekuju FINA-ini zaposlenici a naročito one odgovore koji se odnose na budućnost FINA-e. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedniče uprave FINA-e, kolegice i kolege. Klub zastupnika i zastupnica Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je godišnji izvještaj o poslovanju FINA-e za 2007. godinu i želi skrenuti pozornost na nekoliko bitnih činjenica o kojima se treba voditi računa prilikom ocjene rezultata i donošenja bilo kakvih zaključaka o poslovanju FINA-e u protekloj godini. Kao prvo FINA je financijska institucija u vlasništvu države i kao takva ne vodi se isključivo motivom zarade i stjecanja dobiti koja je pod pritiskom imperativa donijeti što veću zaradu vlasniku. FINA je agencija kojoj je osnovna djelatnost obavljanje financijskih transakcija i pružanja servisnih, financijskih i drugih informacija za najširi krug klijenata. Nadalje FINA je i najraširenija financijska organizacija, ima svoje podružnice, poslovnice i ispostave po cijelom području Republike Hrvatske gotovo u svakom malo većem mjestu ili gradu. FINA ima ogromnu materijalnu imovinu, građevinske objekte i opreme koji su disperzirani po cijeloj državi i o kojima se treba skrbiti, održavati u funkciji i koristiti. I na kraju FINA ima ogroman ljudski potencijal, gotovo 5 tisuća zaposlenih različitih profila koji se kontinuirano osposobljavaju za nove projekte i izazove vremena. Pored toga smatram da moramo uvažiti činjenicu da je u 2007. godini FINA nastavila proces transformacije i restrukturiranja u želji da poboljša kvalitetu i nivo financijskih usluga u vrlo zahtjevnom i konkurentnom okruženju. Taj proces prilagodbe suvremenim uvjetima poslovanja u 2007. godini se odrazio konkretno na zbrinjavanje 523 radnika koji su ispunjavali uvjete za odlazak u mirovinu pri čemu je trošak umirovljenja iznosio gotovo 88,4 milijuna kuna. Bruto dobit FINA-e bez troškova umirovljenja iznosila je odnosno iznosila Istina je i činjenica je da je trošak umirovljenja uvjetovao negativan financijski rezultat, gubitak od preko 22,6 milijuna kuna, ali on će se nastojati pokriti većom ekonomičnošću i rentabilnošću poslovanja iz tekućih prihoda u 2008. godini. Financijski pokazatelji poslovanja koji su dati u materijalu su vrlo dobri i pokazuju pozitivna kretanja kako u odnosu na ostvarenje 2006. godine tako i u odnosu na plan za 2007. godinu izuzev pozicije troškova umirovljenja koji su uvjetovali gubitak a koje sam već prokomentirala. Možda bi bilo zanimljivo malo prokomentirati promjene u strukturi prihoda i rashoda po poslovnim sektorima u dvije usporedne godine kao i uzroke koji su doveli do promjena pa bi se onda dobila potpunija slika o uspješnosti poslovanja i rezultatima restrukturiranja i prilagodbe poslovanja FINA-e u prošloj godini. Prihodi od poslovanja s gotovim novcem smanjili su svoj udio u ukupnim prihodima sa 18,8% u 2006. na 15,4% u 2007. godini i to uglavnom zbog toga što izuzetno brzo raste bez gotovinskog plaćanja građana putem Internet bankarstva. To je rezultiralo i smanjenjem ovih prihoda za 16% u odnosu na usporednu godinu no i pored toga ostaje činjenica da su transakcije gotovim novcem u FINA-i i dalje za građane najjeftinije. Prihodi od poslovanja s državom obuhvaćaju poslovanje s Regosom i mirovinskim … /Govornica se ne razumije./ … servise, podrške sustavu državne riznice i poreznoj upravi i oni su povećali svoj udio sa 18 na 19,2% odnosno povećali su svoj udio za 19% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od servisiranja usluga bankama smanjili su udio sa 50,5% na 46,7% ili za 5% što je logično s obzirom da banke nastoje što više prihoda od platnog prometa svojih deponenata usmjeriti usmjeriti direktno na svoje račune bez posredovanja FINA-e gdje god je to moguće. Prihodi od korisničkih servisa povećali su svoj udio sa 4,3% na 5,4% ili za čak 28% u odnosu na prethodnu godinu. Kod ovog sektora korisničkih servisa moram naglasiti da se on u svom portfelju novih kvalitetnijih usluga nametnuo za vodećeg davatelja u elektroničkom poslovanju i servisnim informacijama. U 2007. godini pokrenuto je niz novih proizvoda, e kartica, e-potpis, Info bis portal, upravljanje dokumentacijom i druge koje intenzivno razvijaju nove trendove u poslovanju i pružaju infrastrukturu koja mnogim korisnicima može unaprijediti poslovanje i smanjiti troškove. U strukturi ukupnih prihoda najveće povećanje ostvarili su financijski prihodi od 159%, odnosno njihov se udio povećao sa 2,2 na 5,5%. U strukturi rashoda nije bilo znatnih odstupanja u promatranim godinama ako se izuzmu troškovi umirovljenja koji se ne mogu uspoređivati jer nije bilo prošle godine. Na osnovu svega iznesenog klub zastupnika i zastupnica Hrvatske demokratske zajednice predlaže da se ovo Izvješće FINA za 2007. godinu prihvati uz potporu za daljnje napore u pravcu restrukturiranja i prilagodbe ali i u pravcu daljnjeg širenja financijskih usluga, jer i na taj način FINA doprinosi jačanju konkurentnosti poduzetnika pogotovo malih i srednjih obrtnika, a time i nacionalne ekonomije. **Šeks, Vladimir Gospodin zastupnik Perica Bukić. Izvolite. Iako u rezultatima FINA-e u 2007. godini uz izvještaj mnogo govori i promjena na čelu Financijske agencije koja je početkom godine inicirala Vlada Republike Hrvatske smatram kako Financijsku agenciju danas moramo ocjenjivati u njenoj ukupnosti, te u tom svjetlu ocijeniti i materijalno poslovanje u protekloj toj 2007. godini. Parcijalna slika govori o negativnom rezultatu poslovanja u 2007., povećanju prihoda za 3% ali rashoda za 8% u odnosu na 2006., te negativan saldo u visini nešto preko 22 milijuna 600000 kuna. Ujedno zabrinjavaju podaci iz financijskog izvješća koji pokazuju kako se produljeno vrijeme naplate potraživanje, te dugovanje dobavljačima prosječno 43 dana iskazani za 2006. godinu nisu pomakli nabolje i u 2007. Međutim, činjenica je kako je s povećanjem prihoda rashod tekućeg poslovanja bio manji za 3% od planiranog, a financijski udar na ukupan saldo su stvorili visoki troškovi umirovljenja dijela djelatnika kao što smo već čuli iz izlaganja na što je potrošeno 88 milijuna kuna. U svjetlu tih činjenica treba ocjenjivati i financijske pokazatelje. 2006. je ukupni prihod bio 977 milijuna kuna dok je u 2007. godini ukupni prihod narastao na preko milijardu kuna što pokazuje povećano povjerenje u FINA-u, te uspješnost niza pokrenutih servisa o kojima smo evo nešto čuli i u ovim izlaganjima do sada. Možemo zaključiti kako je unatoč svim problemima u kojima se FINA našla na tržištu uspješno transformirana, te je tržišno orijentirana novčarska institucija. Ne treba zaboraviti kako je pretvorba započela prije nepunih 6 godina, a još u ožujku 2002. godine svi poslovni subjekti su imali otvorene račune i obavljali cjelokupno materijalno poslovanje preko današnje FINA-e. Izmjenama Zakona o platnom prometu 2002. godine, te donošenjem Zakona o financijskoj agenciji FINA se našla u posve drukčijem položaju nego li je ikad bila u svojoj gotovo polu stoljetnoj povijesti. Mnogi su tvrdili kako u novim uvjetima FINA nema mnogo šanse za opstanak u tržišnoj utakmici, međutim Financijska agencija uporno pobjeđuje u toj utakmici i iz godine u godinu lansira nove proizvode i zadržava povjerenje starih, te osvaja nove korisnike svojih usluga. U 2007. godini FINA je lansirala 6 novih programa uz uspješno provođenje još desetak projekata od kojih je svakako najvažniji kao što smo čuli HITRO.HR koji je otvorio četrdesetak novih poslovnica u Hrvatskoj. Sve to uz zadržavanje svih zaposlenih čiji se broj smanjuje tek umirovljenjem radnika koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu. Kako FINA ima 38 postotni tržišni udio kunskog platnog prometa, 55 postotni udio tržišta uplata građana uz sve ostale usluge jasno je kako je Financijska agencija zadržala tržišnu poziciju koji omogućavaju još kvalitetnije rezultate na tržištu kapitala. Iz svih navedenih razloga smatram kako podržavajući Financijski izvještaj FINA-e za 2007. godinu pružamo podršku kvaliteti u hrvatskom gospodarstvu i očekujemo i uz ove novo nastale probleme na financijskom tržištu, očekujemo zadržavanje obima poslovanja i neto dobiti u izvještaju o poslovanju i za iduću godinu. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo kada pričamo o FINA-i, FINA je tvrtka koja je nastala iz jedne, transformacijom iz ZAPA, iz jednog sustava koji je po mojem dubokom uvjerenju početkom devedesetih bio puno čak i napredniji nego što je sada FINA. Ono što bih ja danas posebno komentirao je financijski rezultat. Kada čitam ovo izvješće je činjenica je da rezultat za 2007. mada evo slažem se malo je čudno da raspravljamo o Izvješću za 2007., već skoro godina je 2008. na izmaku. Moglo se to odraditi i prije tri, četiri, pet mjeseci kada bi neke stvari bile svježije. Rezultat koji nije u skladu sa planovima koje je postavila sama sebi uprava i nadzorni odbor FINA-e za 2007. godinu i ostvaruje se gubitak od 22 milijuna kuna. Isto tako vidim u izvješću se na nekoliko mjesta to obrazlaže sa ovim umirovljenjem određenog broja ljudi i to mi se čini kao kao neka isprika, kao da se to nije moglo planirati, kao da se to desilo iznenada, kao da se to nije znalo da će određeni dio ljudi morati ići u mirovinu i kada to nije poslovna odluka sa kojom svaka odgovorna uprava i svaki nadzorni odbor mora računati i na osnovu tih stvari planirati rezultate za narednu godinu. I zato ja nisam zadovoljan kada vidim da uvijek u planu piše ovako velika razlika. Znači, u planu je 8 milijuna dobiti, a gubitak na kraju godine 22 milijuna. Nema takve poslovne promjene koja će se desiti, a da je niste mogli predvidjeti godinu dana unaprijed, a da je ovako značajna. Radi se o osamdeset i nešto milijuna kuna. Kada gledamo malo pažljivije i bilancu pošto je to prikazano na kraju izvješća vidi se da su troškovi koji se odnose na zaposlene nisu baš porasli 80 milijuna kuna, nego 40 milijuna kuna, tako da cijela istina oko tih dodatnih troškova i ne može biti jedino obrazloženje ovoga gubitka. Ono što ja želim ovdje istaknuti, a to je da FINA je nakon dugog niza godina godina izgubila jednu poziciju koju je imala, a to je da je imala najviše poslovnica koje su se bavile poslovima sa gotovim novcem i sa drugim novčarskim poslovima. Tu je primat preuzela jedna banka i FINA više nije lider i više nije najdostupnija u tim uslugama prema hrvatskim građanima. To se vidi u izvješću gdje dolazi do pada pada poslova, znači s gotovim novcem gdje je otprilike 30 milijuna kuna manji promet nego što je bio u 2006. godini. Bez obzira što su određene usluge nove uvedene i bez obzira što što i te sve nove usluge nisu uspjele nadomjestiti pad prihoda u ovom dijelu, znači poslovanja prema građanstvu i poslovanja servisa za banke jer banke otvaraju svoje poslovnice, a FINA tu nije uspijevala konkurirati kao kao netko tko bi mogao razvijati svoju mrežu i dalje. Ono što bih ja još napomenuo, a to je jedna stvar koja nam je možda tijekom rasprave se nije spomenula, a to je priča oko kupnje ZAPI-ja, odnosno Zavoda za poslovno istraživanje i to je jedna, hajmo to tako reći nelogična stvar koja se desila u privatizaciji devedesetih da je ZAPI de facto nastao na bazama podataka FINA-e, znači privatni poduzetnik je razvio svoju firmu iz onoga što je nekadašnji ZAP, pa nakon toga FINA, znači nije taj prostor iskoristila i sada nakon 15 godina ili više se ZAPI kupuje po informacijama iz medija za 25 do 30 milijuna kuna. druga stvar koja je tu vrlo čudna, svi znamo u kakvoj je privatizaciji ZAPI sudjelovao, a radi se o otoku znanja Koločep gdje je ZAPI uz suradnju sa određenim udrugama kupio Koločep dobio prvenstvo pred određenim hotelijerima koji su htjeli investirati novac, a svi znamo kako je ta priča nakon godinu i nešto dana završila. komentirati i činjenice da se vlasnik ZAPI-ja spominjao i kao jedan od potencijalnih kandidata da uđe u FINA-u i da li je to sve skupa povezano, to će naši građani moći sami zaključiti, ali je evo jedan paradoks da FINA kupuje nešto što je sama mogla i razvijati prije 15 godina. Na kraju krajeva ja želim iskreno da takva jedna institucija uspije. Mislim da za nju ima potrebe i nadam se da će rezultati u narednom periodu biti bolji nego što su to prošle godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ante Kulušić. Izvolite.

prvenstveno u bankarskom sustavu i sustavu platnog prometa. U 2007. godini predstavljen je niz novih proizvoda. Od Info bis servisa koji omogućuje pristup informacijama, o uspješnosti poslovanja poduzeća kao i usporedbu podataka poduzeća, a i hrvatskog gospodarstva u cjelini. FINA opcija usluga besplatnog informiranja o financijskom investiranju, FINA računovodstveni servis, usluga kojom se FINA pozicionira na tržištu kao pružatelj usluga, vođenja financija i financijskih knjiga, otvaranje mreže mjenjačnica, aplikacija za elektronički potpis namijenjen privatnim i poslovnim korisnicima. U 2007. godini završen je i proces certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001, čime je FINA dokazala da ima dobro organiziran poslovni sustav u kojem su svi procesni poslovni potpisani i opisani, u kojem nema preklapanja i točno se zna tko što radi i tko je za što odgovoran. Ovo je preduvjet dobrog poslovanja i pokazatelj da FINA ima potencijal za daljnje reforme i dobro pozicioniranje na tržištu. Svoju modernu orijentaciju FINA pokazuje i kroz razvoj centra za edukaciju. U centru se provodi edukacija za zaposlenike FINA-e i vanjske polaznike iz različitih područja informatičkih znanja te komunikacijskih i prezentacijskih vještina. S obzirom na kvalifikacijsku strukturu zaposlenih, od kojih je 64% srednja stručna sprema, dodatna specijalistička znanja mogla bi povećati konkurentnost i produktivnost FINA-e te zato podržavam razvoj i jačanje centra za edukaciju. Izvješće o poslovanju FINA-e za 2007. godinu daje kvalitetan pregled ukupnog poslovanja s financijskog i sadržajnog aspekta. Poslovanje se mijenja, modernizira i unapređuje. Financijski rezultat pokazuje da su potrebne daljnje reforme i inovacije u radu. Sve ovo je prepoznato, vidi se napredak i dobar put kojim FINA ide i zbog čega prihvaćam ovo izvješće. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Ova uprava na čelu sa mnom imenovana je 25. veljače ove godine. Iz tog razloga ja sam se isključivo fokusirao na točku dnevnoga reda, a to je Izvješće o poslovanje Financijske agencije za 2007. godinu. Većina govornika, odnosno sudionika u raspravi potvrdili su ono što i je dan danas, da je FINA respektabilna financijska institucija i da definitivno takva će i ostati uz objektivne poteškoće koje su i ovdje spomenute. Pad platnog prometa. Ne samo zbog toga što su banke dobile mogućnost od 2002. godine da se bave platnim prometom, nego platni promet u takvom tradicionalnom obliku definitivno polagano ide u ropotarnicu povijesti. Informatičari, ja nisam, vele da procjena za 5 godina da platnog prometa u ovakvom obliku neće biti i sve će biti elektronički. Dakle, to je taj dio koji odlazi u prošlost, iako on još u ovom trenutku čini veliki postotak u prihodima Financijske agencije. Spomenuta je bila gotovina. Obradom gotovine mogu se baviti i banke, međutim to nije kritika banaka, ali banke za razliku od Financijske agencije ne rade i ne moraju još uvijek raditi po smjernicama Hrvatske narodne banke. Mi smo jedina institucija u Republici Hrvatskoj koji svaki korak u obradi gotovog novca radi po pravilima igre koje je odredila Hrvatska narodna banka, a banke ne sve, manji dio, ali po volumenu i po značaju u Hrvatskoj rade taj posao, a raditi će ga po smjernicama Hrvatske narodne banke tek sa 1. siječnja 2010. godine. Dakle mislim da sam dao odgovor i na taj dio, da je i u poslovanje koje se zove poslovanje gotovim novcem FINA nema instrumentarij da doskoči, odnosno da zadrži taj dio koji je do prije nekoliko godina bio njezin. To su poznate činjenice već prošlih godina. Ti trendovi u platnom prometu i gotovini se nastavljaju, međutim na pitanje, odnosno na konstataciju da Financijska agencija u ovom trenutku nema strateško razmišljanje, strateških prava daljnjih kretanja ne stoje. Imamo ga, ali ga nemamo u formalnom obliku, nemamo ga u aktu. Šest projekata spremno čeka sjednicu nadzornoga odbora koja mora biti do 20. prosinca ove godine i nadamo se da će nadzorni odbor dati zeleno svjetlo da se ide u implementaciju, odnosno u realizaciju tih projekata. Ja o njima ne smijem govoriti jer oni su samo dobili zeleno svjetlo u smislu da uprava može krenuti u njih, a rezultati će biti poznati, odnosno rezultati što je sadržajno u tim dokumentima biti će poznato nakon sjednice nadzornog odbora. Moje osobno uvjerenje koje ne mora biti točno, ali uvjerenje poslovnog okruženja s kojima svakodnevno radimo to su klijenti, to su građani pojedinačno, to su poslovni subjekti financijske institucije i ostalo je da FINA definitivno ima svoje mjesto pod suncem šatrovački možda rečeno, i da ima svoju perspektivu uz određene korekcije u ponašanju, u organizaciji a koje opet su vezane za projekte koje sam rekao da će biti javnosti dostupne poslije 20. prosinca. Problem nadalje i taj porez na dodanu vrijednost, jer banke nisu opterećene njegovim obračunom, obračunavanjem u tu cijenu. Mi jesmo. Svaka naša usluga koja je identična bankarskoj usluzi je podložna obračunu poreza na dodanu vrijednost. Međutim, vlasnik, država je prepoznala taj hendikep FINA-e i sa 1.1. iduće godine tu ćemo biti izjednačeni sa bankama. Dakle i banke će morati obračunavati porez na dodanu vrijednost. Jedino nisam razumio pitanje gospođe cijenjene zastupnice koja je prva sudjelovala u raspravi, da FINA-i ne služi na čast njezina

priče koje smo odmah provjerili i u ni jednom pisanom dokumentu niti nigdje ne stoji, nema pisanog traga, nema ničega o nekakvoj namjeri da je FINA trebala kupiti ZAP. Međutim kroz uvid u druge stvari, ova uprava je prekinula sve odnose iz ZAP, ne zbog tih razloga nego iz nekih drugih razloga, a koje mjerodavne, određene mjerodavne institucije već i ispituju. Dakle FINA sa ZAP-om apsolutno nema ništa. Najkvalitetnije, najbolje i najtočnije i u realnom vremenom kako god hoćete, podatke o našem gospodarstvu ima FINA. Na žalost neki do takvih podataka dolaze na čudan način, ali opet ponavljam time će se pozabaviti institucije sustava koje će to reći da li je to ispravan način ili nije. Još jedanput i odmah na kraju mogu se zahvaliti na sudjelovanju u raspravi, jer definitivno po mom mišljenju iz svih rasprava je proizašla konstatacija da je FINA respektabilna institucija uz određene radnje, doradu i da će takva i ostati. Hvala lijepa. I zaključujem raspravu o Godišnjem izvještaju o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu. Glasovati ćemo kad se za to steknu uvjeti.